Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Anka Mrak Taritaš zamjenica ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka** …

Riječ je o zakonu koji je donesen 1998.godine. u svojoj primjeni je kroz taj dugi niz godina bilo nekoliko problema i sada ovom izmjenom i dopunom zakona predlažemo omogućavanje rješavanja jednako tih problema. Naime, sadašnja zakonska varijanta kaže sljedeće, da prateće građevine, a prateće građevine u smislu zakona smatraju se krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganja na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl. se moraju graditi i planirati unutar ograde groblja. Kao što vi svi imate prilike vidjeti to nije čak ni u slučaju Mirogoja jer u slučaju Mirogoja se takav jedan objekt prateći nalazi izvan ograde groblja. U primjeni su jedinice lokalne samouprave dakle općine i gradovi ukazivali na taj problem, ukazivali su da to nije svaki puta moguće riješiti, pa predlažemo izmjenu Zakona o grobljima na način da se prateće građevine iznimno mogu graditi i planirati izvan ograde groblja uz uvjet da to bude tako definirano prostornim planom. Zašto je ovaj uvjet? Naime, prostorni plan je jedan postupak samog izmjene i dopune vrlo demokratičan. Tu sva javnost zainteresirana može sudjelovati, može u postupku planiranja dati svoje primjedbe i u postupku planiranja se definira onda ta iznimka i takva lokacija. Dakle riječ je o izmjeni jednog članka zakona gdje cijenimo da bi bili puno operativniji što i mi, a što i jedinice lokalne samouprave dakle općine i gradovi u svojoj svakodnevnoj djelatnosti. Evo stoga Vlada predlaže ovu izmjenu i dopunu Zakona o grobljima. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kolega Vinković. Izvolite.

potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Na svojoj sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspravio je ovaj prijedlog zakona i u raspravi su članovi odbora istaknuli pitanje jasne definicije udaljenosti pratećih građevina odnosno mrtvačnica od groblja. Ističemo da postojećim Zakonom o grobljima nije bilo pravno moguće izgraditi takve objekte van groblja međutim u praksi imamo izgrađene mrtvačnice i kilometrima udaljene od groblja što izaziva znatne poteškoće. Članovi odbora su konstatirali da se ovom izmjenom zakona daje mogućnost legaliziranja već izgrađenih mrtvačnica izvan ograđenog prostora groblja ali isto tako daje si mogućnost da se prateće građevine groblja izgrade opet kilometrima udaljenim od groblja. Smatramo da je zakon trebao sadržavati odredbe koje bi razdvojile definiranje statusa već izgrađenih pratećih građevina groblja i odredbe koje bi definirale buduću izgradnju pratećih građevina groblja. Predstavnica predlagatelja istaknula je da će se to pitanje udaljenosti riješiti pravilnikom o grobljima što članovi odbora nisu smatrali dobrim rješenjem. Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu jednoglasno je donio sljedeći zaključak je zauzeo stajalište da se u Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o groblju uvrste odredbe kojima bi se riješilo pitanje definiranje statusa već izgrađenih mrtvačnica odnosno njihove legalizacije i odredbe kojima bi se definirala buduća izgradnja pratećih građevina groblja izvan ali neposredno uz groblje. Na kraju je Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu većinom glasova 4 glasa za, 3 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru uz ovaj zaključak da donese Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama kolega Vinkoviću. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Stranke rada govorit će uvaženi zastupnik kolega Zlatko Tušak.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Predlaže se donošenje zakona o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima, s Konačnim prijedlogom zakona po hitnom postupku uz promjenu definicije što je groblje i gdje se grade prateće građevine groblja. Predlagač u obrazloženju navodi da građevine mogu graditi i izvan prostora groblja u onim slučajevima u kojima ne postoji mogućnost gradnje unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje. U predloženom tekstu članka 1.stavak 4. Stoji sasvim nešto drugo, citiram: "Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje odnosno izvan tog prostora ako je to planirano prostornim planom jedinica lokalne samouprave", a to znači da obrazloženje prijedloga Vlade RH nije sukladno tekstu predloženog zakona jer uvjet je samo prostorni plan jedinica lokalne samouprave neovisno o tome ima li ili nema mjesta na groblju za prateće građevine. Prihvaćanje ovih izmjena zakona neće se riješiti pitanje održavanja groblja, te građenje pomoćnih građevina groblja kako to predlaže Vlada RH u prijedlogu zakona. Naime, Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu navodi da se ovim prijedlogom želi provesti legalizacija postojećih nelegalnih građevina, a koji nije definiran u samom prijedlogu Vlade kao ni kako će se predvidjeti građenje novih građevina da se ne grade kilometrima daleko izvan groblja. Uz ove nedostatke moram dodati i druge poput gradnje na mjesnim trgovima ili u blizini objekata kulturne znamenitosti. Zbog takvog rješenja prijedlog izmjene zakona napisan je površno, nesmotreno i mogao bi imati značajnih posljedica u primjeni. Postavlja se i pitanje ako za građenje nove građevine nema mjesta u u određenom prostoru groblja da li onda ima za nova grobna mjesta. Ako ne to znači da groblje treba zatvoriti i izgraditi novo na predviđenom mjestu prostornog plana. Osim toga, nigdje u Zakonu o grobljima ne piše da se groblje nalazi isključivo na jednom mjestu, zemljištu, pa ne vidim razloga zašto se postojeći nelegalni objekti ne bi legalizirali poput izdvojenih jedinica ili nekako slično. Ovaj zakon zaslužuje puno veću pozornost od one koje mu je posvetila Vlada Republike Hrvatske i predlaže loše rješenje kojim neće problem dugoročno riješiti već bi mogao imati problema u samoj primjeni. Sama ishitrenost izmjene zakona me ponukala da se raspitam ima li tu možda i nekih drugih razloga i nakon određenih saznanja moram postaviti pitanje predlagaču. Da li se ovim izmjenama zakona nastoji pogodovati pojedincima i da budem konkretan, gradonačelniku Jastrebarskog, kolegi zastupniku iz SDP-a Mihaelu Zmajloviću koji je ujedno i predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Naime, grad Jastrebarsko i gradonačelnik pokušavali su ishoditi dozvolu za gradnju mrtvačnice na trgu u Gorici svetojanskoj na kojem se nalazi i Crkva Sv. Ane, spomenik kulture kao i objekt dobrovoljnog vatrogasnog društva. Iako postoji studija Sveučilišta u Zagrebu zavoda za urbanizam, prostorno uređenje i pejzažnu arhitekturu da je zahvat mrtvačnice moguć unutar samog prostora groblja, a predložena lokacija na trgu u Gorici svetojanskoj najnepovoljnije je rješenje od svih ponuđenih. Neovisno o studiji svejedno se želi na trgu graditi nova mrtvačnica. U nalazu inspektora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 7. veljače ove godine stoji da mrtvačnica na trgu bi mogla nepovoljno utjecati na ljude i okoliš tijekom korištenja građevine te nije izdana dozvola za nijednu izgradnju na trgu u Gorici svetojanskoj. Neovisno o tome imam informacije da je u tijeku preuzimanje tendera u gradu Jastrebarskom za izgradnju mrtvačnice na glavnom trgu u Gorici svetojanskoj i da se unaprijed zna da će Sabor donijeti izmjene i dopune Zakona o grobljima koji će ići na ruku Jastrebarskom. Umjesto da se kroz izmjene i dopune Zakona o grobljima provedbenim propisima, pravilnika o grobljima zaštiti moguća devastacija od izgradnje pratećih objekata groblja u ovom slučaju radi se suprotno, a po svemu sudeći i pogoduje pojedincima. Ako se to ostvari bit će uništen jedan lijepi turistički trg mrtvačnicom umjesto izgradnjom drugih sadržaja. To su razlozi zbog čega se protivimo da se ovakav zakon donese ishitreno jer bi mogao imati za posljedicu da na glavnim trgovima ili u drugim neprimjerenim mjestima niču mrtvačnice. Hrvatski laburisti-Stranka rada, dok nas ne uvjerite u suprotno, neće podržavati ovakve prijedloge. Vi ih predložite i donesite, ali i preuzmite odgovornost kada ih krojite za uske pojedinačne interese. Hvala. Hvala vama. U ime kluba HNS-a govorit će uvaženi zastupnik Ivica Mandić.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Klub HNS-a je potpuno drugačijeg stajališta od prethodnog izlaganja jer ovdje je riječ o zakonu koji je u službi od 21. veljače '98. godine, znači jedan zakon koji je imao svoju primjenu i s obzirom da nije bilo izmjena možemo reći da je to bio jedan dobar zakon. Sa ovim izmjenom samo jedne odredbe ja mislim da ide se u prilog jedinicama lokalne samouprave koje su i bile inicijator ovih promjena. Naime, o čemu se radi. Pojedina stara naselja, gradovi, zbog veličine samog groblja nemaju mogućnosti izgrađivanja takvih objekata, a zakon je točno precizirao da su mrtvačnice ili mjesto oproštaja posebna mjesta komunalnog opremanja koja se mogu graditi isključivo u prostorima groblja. Mi kao stranka smatramo i poštivajući ove činjenice da nije dobro da se i taj dio komunalnog opremanja ili tog standarda života u jedinicama lokalne samouprave ne napravi tamo gdje je moguće. Znači da se mrtvačnice ili kuće oproštaja grade u neposrednoj blizini ili na mjestima koja su usklađena sa prostornim planom. Zašto ovo govorimo u neposrednoj blizini. Ovo je obično slučaj i problem koji se javlja u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na jugu Republike Hrvatske, Dalmacija, Primorje, jer groblja su na takvoj konfiguraciji terena da oni nemaju mogućnost širenja. Ili je provalija ili je gore brdo. Tako da smatramo da ovo zakonsko rješenje ide u prilog jedinicama lokalne samouprave i zbog same činjenice da je ovaj zakon bio u funkciji punih 14 godina, a nije doživljavao promjene, smatramo i podržat ćemo ovu promjenu da se ova zakonska odredba promijeni i da se omogući mogućnost gradnje komunalnih objekata za potrebe sahrana i izvan granica groblja. pod uvjetom u proceduri da je to riješeno prostornim planom, a prostorni planovi su takvi dokumenti koji imaju uvida i mogućnosti rasprave svih građana. Klub HNS-a, Liberalnih demokrata, poduprijet će ovo zakonsko rješenje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama kolega Mandić. Stavove kluba SDP-a iznijet će uvaženi zastupnik, kolega Mihael Zmajlović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo klub zastupnika SDP-a će poduprijeti ovu izmjenu Zakona o grobljima, a ja na samom početku ću reći da se neću osvrtati na pojedinačne rasprave zastupnika iz iz Hrvatskih laburista koji su nastojali ovu raspravu, odnosno ovaj prijedlog zakona svesti zapravo na jednu političku borbu, a to sve skupa na temelju jednog političkog pamfleta. S obzirom da se radi o izmjeni zakona koju je inicirala prema riječima predlagača nekoliko jedinica lokalne samouprave i upravo iz razloga što Zakon o grobljima je donesen još '98. godine. Dakle prije 14 godina i od tada se nije mijenjao. Njime se uređuje izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem. Isto tako zakon propisuje da je groblje ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura, a pod pratećim građevinama podrazumijeva se krematorij, mrtvačnica, prostorije za ispraćaj umrlih i drugo. Groblja su komunalni objekti, objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, a ne u vlasništvu pojedinaca kao što se pokušalo kroz raspravu ovdje podmetnuti. Govorim dakle kao zastupnik, ali i kao gradonačelnik i član predsjedništva udruge gradova često sam se susretao sa problemima lokalnih jedinica koje nisu u mogućnosti provesti ove odredbe zakona kada se radi o gradnji mrtvačnica ili drugih pratećih građevina, groblja unutar ograđenog prostora groblja. A u ovom konkretnom slučaju o kojemu je zastupnik iz Hrvatskih laburista govorio radi se o tome da se 20 godina nije mogla izgraditi mrtvačnica. A složit ćete se sa mnom da je to jedan civilizacijski standard koje svako mjesto, svaki grad u ovoj državi zaslužuje da oda, zasluženi pijetet svojim pokojnicima. Prijedlogom, dakle ovim izmjenama i dopunama Zakona o grobljima takav jedan projekt će se moći realizirati. I zato smatram da ovaj prijedlog trebamo i podržati. Iako se nekima ne čini opravdanim donošenje ovog Zakona po hitnom postupku znam da je veliki broj jedinica lokalne samouprave suočen sa tim problemom i vjerujem da će se donošenjem ovog Zakona pokrenuti niz aktivnosti na lokalnoj razini pa i u gospodarskom smislu gradnja, nova radna mjesta što će i za svaku lokalnu sredinu biti od velikog značaja, pa naravno kao što ste i spomenuli i za grad Jastrebarsko. Da je tomu tako dokaz su i riječi predstavnice Ministarstva za graditeljstvo i prostorno uređenje koji su na izmjenu ovog Zakona krenuli krenuli sa velikog broja inicijativa i jedinica lokalne samouprave, a u kojima ne postoje ni prostori, niti drugi uvjeti da bi se prateće građevine, groblja izgradili u ograđenom prostoru groblja. I upravo je to izazvalo probleme u obavljanju djelatnosti pokopa. A kako bismo zaštitili javni interes kroz provedbu ovih izmjena upravo je zato i predlagatelj zapravo stavio jednu odredbu da se takva iznimka mora uvrstiti u prostorni plan, a samim time to podrazumijeva jednu javnu raspravu i proceduru u koju je uključena i javnost uključena i javnost kako bi se zaštitili i interesi javnosti, a i da bi se te lokacije odredile u skladu sa pravilima struke. Dakle, na način kao što se i provodi izmjena prostornog plana. Zato će Klub zastupnika SDP-a podržati ove izmjene. Hvala lijepa. Hvala vam kolega Zmajloviću. Za ispravak netočnog navoda javio se kolega Zlatko Tušak. **Tušak, Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Ispravak netočnog navoda od kolege Zmajlovića je nije to nikakav politički pamflet jer ovdje kod mene je rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Tako kolega Zmajlović nije nikakav politički pamflet. Ja sam govorio o činjenicama. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba zastupnika HDSSB-a govorit će uvaženi kolega Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću krenuti od ovog obrazloženja, praktično i krenuti od one rasprave na Odboru za lokalnu samoupravu gdje smo jednoglasno dakle gotovo sve političke stranke koje sudjeluju u Odboru za lokalnu samoupravu donijele zaključak koji upravo govori o problemima ovoga Zakona. To je ujedno i da tako Činjenica je da je važeći zakon iz '98. a pravilnik o grobljima od 9. kolovoza 2002. godine i da u primjeni tog predmetnog zakona je doista utvrđeno da je zbog nedostatka prostora, lokacijskih uvjeta, konfiguracije terena, prirodne pogodnosti terena, neuređenih imovinsko-pravnih odnosa i drugih razloga dolazi do nemogućnosti provedbe odredbe tog zakona. Ja ću podsjetiti da su jedinice lokalne samouprave, dakle Zakon o grobljima je donesen 1998. godine a sve jedinice lokalne samouprave su morali donijeti prostorne planove zaključno sa 2001. godinom. Mnoge jedinice lokalnih samouprava bez obzira da li bile u udruzi gradova ili udruzi općina u predsjedništvu kao gradonačelnici ili načelnici mnoge jedinice lokalnih samouprava nisu donijele u tom roku prostorne planove nego su donosile znatno kasnije i kroz svoje prostorne planove nisu omogućile upravo izgradnju takvih objekata na postojećim grobljima, a nisu ni predvidjeli mogućnost mogućnost prostora označenog za novo groblje upravo da bi se izbjeglo ova nemogućnost gradnje takvih objekata u određenim brdsko-planinskim područjima ili tamo gdje to teren ne dopušta. Budući da po prirodi stvari, mislim to je izuzetno lijepo obrazloženje pod navodnicima da sve prateće građevine u svim slučajevima i bez izuzetka moraju biti izgrađene unutar ograđenog prostora groblja. Pomalo čudi onda i donošenje ovakvog prijedloga zakona koji omogućava ponovno ovu praksu koju smo imali do sad. Mnoge mrtvačnice su izgrađene pred neke lokalne izbore kada su neki lokalni čelnici presijecali vrpcu. To se u Đakovu nije dešavalo jer nikom na pameti ne bi bilo otvarati mrtvačnice. To se desilo tamo još za vrijeme za vrijeme socijalizma, čak je o tome i napisana knjiga kada je bivša partija odredila druga Joku koji je bio izuzetno bolestan da upravo on budući da je bio viđen član partije da on prvi mora otvoriti tu mrtvačnicu. Međutim, čitajući tu knjigu ispostavilo se da je taj drug Joke ozdravio i da je nakon '90-e bio jedan od vodećih vodećih funkcionera jedne nove partije koja se tada nazvala Hrvatska demokratska zajednica. Klub HDSSB-a traži i upozorava na da ovaj zakon prije svega treba promatrati u dvije razine i predlaže ministarstvu da ovaj prijedlog povuče i napravi novi

prati pokojnika mora proći i kroz blagajnu trgovačkog centra ili kroz prolaz da bi od te mrtvačnice došla do posljednjeg počivališta. Karikiram malo da me netko ne shvati potpuno tako, ali doista određene mrtvačnice se nalaze kilometrima daleko od prostora groblja i doista je nemoguće organizirati taj posljednji ispraćaj ili sprovod. Dakle predlažemo da se ovaj zakon radi u dvije razine. To je legalizacija postojećih objekata, jer doista ono što je izgrađeno teško će biti prenamijeniti za drugu namjenu, i da praktično te mrtvačnice koje su izgrađene, koje nikad nisu dobile građevinske dozvole da ovim postupkom legalizacije dobiju uporabnu dozvolu. drugi dio, dakle ono što je neophodno napraviti je da se pripremi novi Zakon o grobljima gdje će se točno definirati i onemogućiti da se mrtvačnice ili popratne građevine ne mogu raditi izvan ograđenog prostora groblja, odnosno da se mogu raditi raditi neposredno uz samu česticu groblja. Jer ovdje kako je navedeno i kako i kako će to vjerojatno ministarstvo ili ministar propisati pravilnikom nije jasno definirana udaljenost mrtvačnice od groblja te je svakako potrebno na ovakav način to riješiti jer i neposredna blizina groblja je relativna stvar. Dakle relativno je jedan metar, relativno je sto metara, ali relativno je i deset kilometara u odnosu na tisuću kilometara. I smatramo da je ovo prilično neuspjelo rješenje, posebno što se radi o, ne govorim dakle sada o legalizaciji postojećih nego posebno što se radi o izgradnji novih mrtvačnica. Tu je svakako i problem koje mnoge jedinice lokalne samouprave nisu prepoznale, a to je upravo upravo da nisu bile pripremljene niti za prostorne planove niti za budućnost svojih jedinica lokalne samouprave pa nisu određivali u svojim prostornim planovima nove prostore za izgradnju novih groblja. Uz ovaj zakon da nekome ne bi bilo nejasno sve jedinice lokalne samouprave morat će ukoliko to nije predviđeno prostornim planom, a očigledno nije, morat će ići u izmjene prostornog plana. Dakle i ako budu htjele raditi u neposrednoj blizini groblja na način kako je to definirano ovim zakonom morat će svakako ići u izmjene prostornog plana, a ta procedura ne onemogućava brzinu na način kako je to zamišljeno ovim zakonom. I može se desiti da u javnoj raspravi sukladno postojećim zakonima nadležne službe i nadležna ministarstva ne izdaju dozvolu obzirom da je to već učinjeno u niz primjera. Kao što je to evo sada bez obzira na potpisani ugovor kao što se to sad dešava sa Brijuni Rivijerom. Ja neću ulaziti u to da li postoji sada sukob i unutar kukuriku koalicije, ali upozoravam da se to može desiti upravo i sa ovim zakonom jer prostorni plan nije nije i ne može donijeti samo većina određenom općinskom, gradskom vijeću ili županijskoj skupštini nego taj prostorni plan treba dobiti i suglasnost i niz institucija, ali isto tako i prije svega suglasnost zakona i struke. Dakle klub HDSSB-a predlaže da se ovim zakonom i da se ovaj zakon razdvoji u dvije razine. To je legalizacija postojećih objekata, a da ministarstvo ukoliko želi doista napraviti napraviti red i pomoći građanima u određenim jedinicama lokalne samouprave da ih prije svega educira da moraju napraviti prostorne planove, a zatim da evo sukladno sukladno ovim primjedbama koje smo iznijeli kao politička opcija da svakako pripremi zakon koji će definirati izgradnju novih pratećih sadržaja koji će biti u ogradi groblja, na čestici groblja ili uz česticu koja je neposredno uz groblje bez obzira što je to već i ovim zakonom omogućeno ako nije stavljeno u prostorni plan, ali svjedoci smo da je to bilo nemoguće napraviti obzirom da niste mogli dobiti niti uporabnu dozvolu niti na kraju krajeva građevinsku dozvolu. i kažem i na ovaj zaključak Odbora za lokalnu i područnu samoupravu da da je sam odbor dakle, a u tom odboru sjede i mnogi gradonačelnici iz raznih političkih opcija zauzeo je stajalište da se uvrste odredbe kojima bi se riješilo pitanje definiranje statusa već izgrađenih mrtvačnica odnsono njihove legalizacije i odredbe kojima bi se definirala buduća izgradnja pratećih građevina groblja izvan ali neposredno uz groblje. Nenad (SDP)** Zahvaljujem kolegi Vinkoviću. Sada će nam stavove kluba HDZ-a iznijeti uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima koji je danas na našim klupama istina olakšat će pojedinim gradovima i općinama izgradnju groblja. Zbog nedostatka prostora, konfiguracije terena, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i različitih prirodnih nepogodnosti neke jedinice lokalne samouprave nisu bile u mogućnosti izgraditi prateće građevine unutar ograđenog prostora iako su te građevine od posebnog interesa kako brojni gradovi i općine imaju problema i spriječeni su u svojoj zakonskoj obvezi ulaganja i održavanja u groblje. Međutim, mi u HDZ ne možemo se složiti da je ovo zakon koji treba donijeti ovako i to u hitnom postupku. Naime, prema članku 159. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora dana je mogućnost donošenja zakona po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Pitamo se da li predlagatelj Vlada RH ovaj zakon donosi po hitnom postupku jer će izgradnja ovih pomoćnih građevina znači mrtvačnice, krematorija, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlih otkloniti poremećaj u gospodarstvu. Da li su mrtvačnice ili krematoriji objekti odnosno njihova izgradnja i investicije na koje se računa da će pokrenuti investicijski ciklus i zapošljavanje. Žalosti me činjenica da nama koji smo tu prvi mandat da smo tu već gotovo 4 mjeseca i nijedan zakon nije išao u redovnoj proceduri. Nismo imali prilike sudjelovati u prvom, drugom čitanju u konačnom prijedlogu zakona. Mislim da ovaj zakon, Zakon o grobljima zasigurno nije taj koji bi trebao ići na ovakav način. Važeći Zakon o grobljima u primjeni je od 1998. i njime se ne uređuje samo građenje već i zatvaranje i stavljanje groblja izvan snage, upravljanje grobljima, korištenje grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika i dr. Od 1998. godine puno se toga promijenilo pa bi sigurno rasprava u redovnoj proceduri otvorila još neka pitanja koja bi se ovim zakonom mogla riješiti. Tako npr. u članku 2. Zakona stoji "da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze". Međutim postoje groblja koja su građena na česticama zemlje u vlasništvu župa. Župa i župljani su s područje jedne jedinice lokalne samouprave, a zemljište na području druge susjedne katastarske općine i druge jedinice lokalne samouprave. U posljednje vrijeme na području građa Šibenika odnosno Šibensko-kninske županije imamo inicijativu jednog privatnog pogrebnog trgovačkog društva za izgradnju privatnog groblja. Vjerujem da je i to razlog da se u ovom zakonu nešto na tu temu da ovaj zakon odgovori nešto na tu temu. Pa i u samom zakonu postoji potreba za onim manjim korekcijama, kao što je u članku 16. stavak 3. obveza upisa jedinstvenog matičnog broja građana, a sada već imamo OIB. Sigurna sam da Sigurna sam da bi rasprava u više čitanja ukazala na još potrebe za izmjenama i dopunama, a ne samo u ovom dijelu koji omogućava da se prateći objekti mogu graditi izvan prostora zemljišta koje čini groblje i to ako je planirano prostornim planom jedinica lokalne samouprave. Zbog svega toga bi bilo dobro da je ovo išlo u redovnu proceduru jer sam sigurna da ni onima na groblju ni onima koji trebaju na groblje nigdje se ne žuri. Hvala vam kolegice Juričev-Martinčev. Čut ćemo još i stavove kluba HSU-a iznijet će ih uvaženi zastupnik Željko Šemper. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HSU-a podržat će ove male ali vrlo bitne izmjene Zakona o grobljima. Tako ćemo primjerice i mi u Koprivnici moći sada izgraditi novu mrtvačnicu koja sada može biti izvan dosadašnjeg ograđenog prostora i tako zamijeniti staru koja je samo 15m od magistralne od magistralne ceste Koprivnica-Varaždin i neprikladna za ispraćaj pokojnika. U članku 1. stavku 2. Zakona stoji "Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine". U članku 10. stoji "Grobljem upravlja uprava groblja što podrazumijeva dodjelu grobnog mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja", a u članku 13. stoji "za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća grobnu naknadu". Dakle, prema ovim člancima sve je jasno i zakonom regulirano ali postoji jedan veliki ali. Zakonom nije predviđen vandalizam, noćno skrnavanje spomenika i rušilački pohod mladih snaga nakon povratka s noćnih izlazaka. Što nam vrijedi ograđeni prostor u koji može svatko ući i noću i osim rušenja nadgrobnih spomenika vaditi bakrene vaze ili krasti cvijeće što se često događa. A takvi nestašluci se prečesto događaju diljem Hrvatske, a saniranje takve štete je vrlo skupo. Zakonom nema predviđenih redara ni čuvara jer kako su mi rekli u Komunalcu koji upravlja grobljem, onda bi naknada bila trostruko skuplja. Dakle naknadom ne plaćamo čuvanje groblja iako su tamo vrlo skupe nekretnine odnosno nadgrobni spomenici. I što preostaje ako se to dogodi primjerice jednom umirovljeniku koji je mukotrpno štedio za svoje posljednje prebivalište već štetu prijaviti policiji jer ovaj zakon bolje rješenje nije ni predvidio. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi za tu raspravu u trajanju od 10 minuta se javio kolega Damir Rilje. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo ja sam se odlučio javiti povodom prijedloga ovog zakona upravo iz razloga što postoji objektivan problem na terenu u jedinicama lokalne samouprave u situacijama kad se moraju predvidjeti lokacije predviđene za groblja. Neke od njih su već definirane prostornim planovima i predviđene za gradnju novih groblja, kao i moguće širenje postojećih, a u nekim sredinama postoje objektivni problemi gdje će se ovim zakonom olakšati funkcioniranje upravo ove djelatnosti. Naravno da nije jedino pitanje po ovoj problematici u građenju dodatnih popratnih građevina potrebnih za funkcioniranje groblja van granica groblja. Naime, veliki problem je u tome što postoje i groblja koja su se vremenom izgradila u naseljima u kojima su to učinile skupine građana rješavajući svoj životni problem tamo gdje nije bio riješen tada od jedinica lokalnih samouprava, odnosno ta groblja su izgrađena od mještana samoinicijativno, a na gradskom zemljištu, a negdje dijelom i na crkvenom zemljištu. Ovakvo groblje je van pravne regulative i jedinica lokalne samouprave ne može biti za njega odgovorna kao niti za upravljanje istim dok se ne stavi u pravne okvire. Mišljenja sam da je potrebno hitno za ovakva groblja donijeti pravnu regulativu i odrediti ih zakonom, odnosno zapravo učiniti njihovu legalizaciju jer oni predstavljaju nelegalnu gradnju, bespravnu gradnju. U vezi sa iznijeti, ja imam ovakav slučaj u mojoj jedinici lokalne samouprave u naselju Žedno u Trogiru gdje je potrebno regulirati zakonom upravo upisivanje u zemljišne knjige, odnosno legalizirati po mogućnosti na način da groblja koja nisu upisana u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje treba upisati u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista koji nakon evidentiranja groblja, odnosno njegovog stvarnog stanja u katastru, u zemljišno-knjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja tijelo nadležno za katastar. Groblja koja nisu evidentirana u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje treba evidentirati u katastru na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojime je snimljeno izvedeno stanje, a kojeg pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave. Ta groblja treba upisati u zemljišne knjige sukladno gore navedenim člancima. Nekretnine koje su prema ovom zakonu groblja i bile su u uporabi kao groblja prije 1. siječnja 2005. javno su dobro u općoj uporabi, u neotuđivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Na taj način bi se ovakva groblja u sklopu jedinica lokalne samouprave mogla u ovakvom slučaju preuzeti na upravljanje i moglo bi se njima legalno upravljati na zakonskoj osnovi. Obzirom da ove izmjene zakona ne predviđaju ovakav slučaj ja bih molio da ga se predvidi kako bi se i on mogao regulirati na zakonskoj osnovi. Ja u načelu podržavam ovaj prijedlog zakona koji će riješiti mnogim jedinicama lokalne samouprave problem ove djelatnosti vezane uz groblja, ali isto tako i da se predvidi upravo rješenje ovog problema. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Imamo prijavljenu repliku. Uvažena zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Rilje, evo meni je drago da vi iz SDP-a ste upravo ukazali na pravi problem ovoga Zakona o grobljima i upravo zato mi iz HDZ-a smatramo da je ovaj zakon trebao ići u dva čitanja pa bi se onda iz ove saborske rasprave zapravo iskristaliziralo i ukazalo bi se na prave probleme koji nisu riješeni pravnim poretkom u Republici Hrvatskoj u odnosu na groblja, a to je ne ne samo ovo vaše groblje nego na desetke groblja koja su građani gradili samo doprinosom na zemljištima koja su ili crkvena ili privatna ili državna ili gradska i općinska i koja nisu uvedena u sustav gdje se i danas ukopi vrše na način koji nije sukladan hrvatskim propisima, a zapravo hrvatski pravni poredak nije odgovorio na pitanja kako da to uredi i kojim prisilnim mjerama da to uredi. I stoga, da je ovaj zakon u dva čitanja išao onda bi ova svakako rasprava ukazala na niz drugih odredaba koje u tom zakonu i drugim zakonima treba mijenjati. Na repliku će odgovoriti cijenjeni kolega Damir Rilje. **Rilje, Damir (SDP)** Uvažena kolegice Lovrin, vi ste u pravu naravno. Ovdje ćemo sigurno pronaći stotinu mogućnosti, odnosno stotinu neriješenih slučajeva u našoj praksi. Ja sam naravno ukazao da ovaj zakon rješava neke od njih. Nikad ih nećemo zakonski uspjeti riješiti sve, što ne znači da na ovakav način i ovim prijedlogom zakona nećemo riješiti neke od njih nekim jedinicama lokalne samouprave. Uviđajući to, evo ja nisam davao posebni amandman ali svakako da bi trebalo dodatno dopunjavati ovakav prijedlog zakon. Dakle evo, ovo groblje o kojem sam ja govorio nije od jučer, ono je staro 30 godina, dakle mogli smo kroz pravnu regulativu to riješiti davno, kako nismo evo ja sam svoj mali doprinos dao da se zna za to. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo s pojedinačnim raspravama. Poštovani kolega Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Žuri se Vlada uredovati i s mrtvima jer su oni izgleda postali nestrpljivi. U Poslovniku Hrvatskoga sabora propisano da se zakon može donijeti po hitnom postupku iznimno. Navedene su u Poslovniku i te iznimne situacije ili potrebe. Zakon se može donijeti po hitnom postupku ako to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi. Zakon se po hitnom postupku može donijeti kada je to nužno radi sprječavanja i otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu, a poremećaji u hrvatskom gospodarstvu su nastali, napokon smo razotkrili krivca za krizu koju HDZ-ova Vlada valjda iz opravdanih razloga dugo nije htjela priznati jer do sada nije na adekvatan, zadovoljavajući način uređeno pitanje uređenja groblja. Naročito nije na adekvatan način riješena mogućnost gradnje pomoćnih građevina za potrebe groblja, a građenje mrtvačnica je od osobitog interesa Republike Hrvatske. Nije se toga naravno dosjetila moja zastupnička, k tome i oporbenjačka malenkost već vlast. Što je novost u Zakonu o grobljima? Da će se mrtvačnice moći graditi i izvan ograđenog prostora zemljišta koje čine groblje ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Koliko će po novom moći mrtvačnica biti udaljena od groblja? Ne zna se, još se ne zna. A kada će se znati? Kada ministar za groblja, pardon ministar nadležan za poslove komunalnog gospodarstva uskladi Pravilnik o grobljima. Za usklađivanje je zakonopisac dao ministru 30 dana. A zašto se to nije moglo uskladiti odmah? Zašto se to nije moglo uostalom unijeti u zakon? Nakon što većina prihvati izmjene Zakona o grobljima s mogućnošću da se mrtvačnice grade izvan groblja početi će kaos u mrtvačnicama koji će možda ublažiti tek pjesma iz filma "Kad mrtvi zapjevaju". Ova izmjena zakona je jedna od najbesmislenijih i najpogubnijih. Ovaj zakon čak ne poštuje ni mrtve. Ako je Vlada pokazala da je zbog interesa stranke i sada već nekadašnjih moćnika kadra i na neustavne promjene zakona ovom promjenom pokazuje da je spremna i na zakone koji zakidaju u pravima čak i mrtve. Ne ide se u prilog jedinicama lokalne samouprave. Većina s kojima sam razgovarao čudom se čudi. Ne da zbog svojih članova Vlade narušavate ustavnost kao što se to dogodilo sa Komadininim zakonom već i od groblja i od mrtvih radite ne samo kaos već i cirkus. Kolega iz SDP-a je malo prije naglasio u raspravi da je nekoliko jedinica lokalne samouprave tražilo izmjene. Možete si zamisliti nekoliko od 500. Svaka čast! Sve ste podredili osobnim interesima pa ćete mrtvačnice graditi u centrima gradova, kraj disko klubova, pokraj birtija, uz matične urede, pa i kazališta. Zato će pogrebi po receptu vladajuće koalicije izgledati kao u filmu "Ko to tamo peva". Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra. Pa evo razlozi zbog kojih lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave ne mogu provoditi Zakon o grobljima, odnosno postojeći zakon, odnosno ne mogu realizirati takve projekte su veliki. Čuli smo ih zapravo iz diskusije prethodnika, a to su od nedostataka prostora, zatim neuređenih imovinsko-pravnih odnosa, raznih drugih lokacijskih uvjeta, konfiguracija terena itd. Isto tako je činjenica da se ovakav zakon nije mijenjao već 20 godina i potrebe promjena su velike. Ovim današnjim izmjenama bez obzira što su male ipak će se omogućiti, olakšati lokalnoj samoupravi zapravo da riješi svoje probleme barem u ovom segmentu da može napraviti mrtvačnicu izvan obuhvata groblja ako prostor ne omogućava drugačije. Daje im se zapravo mogućnost da prilikom planiranja prostora za groblja i prateće građevine da se zapravo nađe i odgovarajuća lokacija i u blizini groblja. Međutim, samo ovakva jedna odredba nije dovoljna da druge jedinice lokalne samouprave rješavaju svoje probleme, odnosno da mogu realizirati projekte izgradnje groblje. Postoji puno pitanja koje onemogućuju zapravo provedbu i sadašnjeg Zakona o grobljima, odnosno pitanja koja onemogućavaju realizaciju projekta. U izmjene ovog Zakona kako piše kako ste naveli krenulo se zbog velikog broja inicijativa jedinice lokalne samouprave. Jedna od inicijativa potječe i iz grada Dubrovnika o čijoj smo problematici, kontaktirali smo resorno ministarstvo. Dakle, radi se o sljedećem. 2006. godine zaključkog Sporazuma o izgradnji groblja između grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka utvrđen je zapravo zajednički interes o izgradnji tog groblja na području općine Župa Dubrovačka, a sve obzirom da je to bila zapravo i da je najoptimalniji izbor gradu Dubrovniku u odnosu na zapravo pogodnosti, blizini lokacije, predviđenu površinu koja odgovara situaciji, cjelovitosti groblja, prostorno-planskoj određenosti, a isto tako i geološkom svojstvu tog terena. Svi koji poznaju taj teren onda znaju da je grad Dubrovnik i općina Župa Dubrovačka to jedan slijed bez, jedan normalni slijed povezanosti grada i općine. Ugovorom o financiranju izgrađenog groblja Dupca sljedeće godine zaključen je zapravo takav odnos, a to je da je određen model financiranja na način da se svi troškovi izgradnje groblja dijele u omjeru 80 grad Dubrovnik, odnosno 20% općina Župa Dubrovačka na čijem se teritoriju nalazi grob. Ukupno predviđeni troškovi za izgradnju predmetnog groblja na teritoriju susjedne općine iznose 230 milijuna kuna, a to groblje se gradi, predviđeno je da se gradi u 5 faza. postojećim zakonom ako gledamo sukladno članku 2. Zakona o grobljima određeno je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem se teritoriju nalaze. tim navedenim zakonom zapravo odredbom isključena je mogućnost imati u vlasništvu groblje na teritoriju, na teritorijalnom području druge jedinice lokalne samouprave. S druge strane kad gledamo Zakon o financiranju, odnosno Zakon o područjima lokalne samouprave svaka jedinica lokalne, odnosno područne i regionalne samouprave je dužna prilikom trošenja proračunskih sredstava postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina što je i propisano člankom 67. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obzirom da se ovdje radi o izuzetno velikom financijskom opterećenju za proračun grada Dubrovnika, te se po sadašnjoj formulaciji navedenog članka Zakona o grobljima za sva ta uložena sredstva grad Dubrovnik ne bi mogao postati suvlasnikom u alikvotnom omjeru svojih ulaganja na predmetnom groblju što je u suprotnosti sa spomenutim člankom koji sam rekla Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zato, poštovana zamjenice ministra, predlažemo nadopunu zakona i to da članak 2. nadopunimo, koji govori u biti o definiciji groblja, mi predlažemo da dopunimo stavak 2. iznimno groblja mogu biti u vlasništvu dviju ili više jedinica lokalne samouprave bez obzira na čijem se području nalaze. Poštovana zamjenice ministra nadam se da ćete uvažiti ovu problematiku, da ćemo zapravo na taj način uspjeti ispraviti nekakve nekakve nelogičnosti, odnosno da budemo što bliži realizaciji groblja Dubac koji je od velikog javnog interesa i čija bi realizacija zapravo omogućila rješavanje problematike za sljedećih 100 godina. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje replikom ustaje cijenjeni kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem. Vidite uvažena kolegice da je očigledno i po vašem ja bih rekao amandmanu ili ovoj primjedbi da je ovaj zakon doista trebao ići u dva čitanja jer doista ne radi se o zakonu koji će bitno promijeniti sudbinu Hrvatske. ovaj zakon je trebao prije svega omogućiti dakle legalizaciju postojećih izgrađenih mrtvačnica ili popratnih građevina, ali ovaj zakon istovremeno nije trebao dopustiti izgradnju i nastavak jednog lošeg sustava bez obzira dakle u kojem dijelu Hrvatske se te nove mrtvačnice grade. Jer tek pravilnikom, dakle u ovom trenutku će ja vjerujem nisam vidovit ali vjerujem da će većina vas podržati ovakve izmjene i dopune zakona u kojem stoji da je to u neposrednoj blizini. A tek će se ta neposredna blizina definirati pravilnikom koji će donijeti ministar, odnosno ministarstvo. Pa sad ta neposredna blizina može dakle evo kod vas u Dubrovniku i u Župi Dubrovačkoj može značiti 100 metara, možda negdje u Lici će značiti i 3,5 km, a a negdje u Slavoniji jer imamo mi malo tamo i onih naših slavonskih planina možda bude i 15 km ako budemo zajedno pravili groblja za ona nenaseljena sela. Sad moram, budući da su me neki pitali tko je taj drug Joke koji je trebao otvoriti u onom bivšem sustavu mrtvačnicu, to je bio jedan od onih koji su čistili tavane, koji je zatim teško obolio, nije od PTSP-a nego od vjerojatno od ciroze jetre, tada ga je partija odredila da otvori novosagrađenu mrtvačnicu. Međutim mrtvačnicu je otvorio jedan lokalni odnosno građanin koji nije bio nimalo poznat, a drug Joke se za vrijeme demokratskih promjena postao jedan od vodećih ljudi HDZ-a. **Stazić, Nenad (SDP)** Isteklo vam je vrijeme. Na repliku će odgovoriti poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolega Vinkoviću evo čuli smo 20 godina zakon nije mijenjan. Većina jedinica lokalne samouprave imaju svoje probleme, to se vidi i preko udruge gradovi koji su zapravo išli prema udruzi gradova i ima svoj stav o svemu tome. Ovaj zakon se počeo mijenjati. Prema tome vjerujem i da će nakon današnje diskusije ići vrlo brzo izmjene i dopune jer se nakon naših diskusija koje smo rekli svoje problematike u svojim lokalnim sredinama nadam se da će to zamjenica ministra dobro proučiti i prihvatiti i da će ići dalje. Znači mi smo počeli, ipak se zakon nije mijenjao 20 godina što se vidi da je jako potrebno. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice. Kao što ste čuli Klub zastupnika moje stranke podržat će ovaj prijedlog. Ja mogu reći da mi je žao što do njega dolazi relativno kasno i to zbog toga što je nekoliko slučajeva u RH se moralo riješiti prilično nepovoljno, nezgrapno i nezgodno baš zbog ovako krute formulacije koja je dosad postojala u zakonu. Reći ću vam samo jedan primjer iz moga grada, a to je Velika Gorica. Jedna od najstarijih župa na području našega grada je župa Dubranec u kojoj je čuvena crkva Majke Božje snježne i uz nju groblje za čitavu župu. A župa je, to je kuriozitet, svojim teritorijem zapravo smještena ne samo na području grada Velike Gorice nego obuhvaća i naselja Grada Zagreba, zatim dijelove naselja Općine Pokupsko i vjerovali ili ne i neka naselja Općine Pisarovina. I svi građani toga kraja ukapaju se na mjesnome groblju u Dubrancu. No međutim, pokazalo se krajnje neophodnim izgraditi prateći objekt, odnosno mrtvačnicu, jer kapaciteti toga groblja bez obzira koliko su veliki zapravo sve se više i više pune. Ali konfiguracija terena na kojemu je groblje smješteno i na kojemu se širi vrlo je nepovoljna za izgradnju objekata takvoga tipa pa je onda u izradi projekta za izgradnju mrtvačnice unutar same granice groblja bilo velikih problema jer to podrazumijeva ugradnju pilona na klizištima, velike količine betonskih dakle temeljnih elemenata kako bi se ta građevina osigurala, a sve se to moglo izbjeći da se moglo na susjednoj parceli izvan granica samoga groblja dozvoliti izgradnju mrtvačnice. A sve naravno u krugu kojega čini naravno i plato oko crkve Majke Božje snježne. No želim istaknuti da postoji još jedan problem kojega bi trebalo riješiti vrlo skoro. Evo kolegica Šimac-Bonačić je najavila da postoji i u Dubrovniku problem kod izgradnje jednoga novoga groblja. Postoji još jedan problem načelni i ceh za postojeće rješenje u zakonu najskuplje je platila Velika Gorica. Naime, postojeći propisi i zakon i pravilnik definiraju obvezu svake jedinice lokalne samouprave koja gradi novo groblje, a takvih je vjerujte jako malo, jer danas se groblja šire uglavnom, a ne grade nova. Rijetki su oni koji se moraju odlučiti Dakle svi oni koji žele sagraditi novo groblje ne samo da moraju prostorno planskom dokumentacijom definirati tu zonu posebnim urbanističkim planom uređenja pobliže utvrditi namjenu prostora, nego moraju obuhvatiti zonu dostatnu za stotinu godina. Naravno, nije problem prostorno planski obuhvatiti tu zonu, ali je problem to što svi oni koji žele graditi novo groblje moraju unaprijed osigurati imovinsko-pravno cijeli prostor potreban za stotinu godina što znači da moraju kupiti ogromnu površinu koju zapravo neće koristiti sljedećih 70 godina. To je jedno nepravedno rješenje jer tjera investitore u prvoklasne komunalne objekte, dakle ne radi se o objektima komercijalne naravi nego nečemu što još uvijek spada u komunalnu djelatnost, dakle tjera ih se da troše ogroman novac na nešto što neće uopće eksploatirati. U konkretnom primjeru grada Velike Gorice još je jedna sramota. Grad je definirao prostorno-planskom dokumentacijom zonu u Kušancu kao zonu svoga novog gradskog groblja. To je zemljište koje je bilo državno poljoprivredno zemljište, ali nota bene oteto od građana Velike Gorice čuvenom otimačinom iz 1947.godine kada je oduzeta imovina zemljišnim zajednicama bez prava na naknadu. zemljište bilo zemljište građana Kurilovca u Velikoj Gorici koje im je država otela '47.godine, a onda kada je grad prije 4,5 godine tražio da mu se dodijeli to zemljište kako bi izgradio svoj komunalni objekt, onda se dogodio presedan. Za razliku od svih onih koji su zato što su bili bliže oltaru i bolje čuli misu, a bili su bogami i pravovjerni pa su dobili ogromne površine od HDZ-ovih vlada za kojekakve u konačnici komercijalne projekte, grad Velika Gorica bio je ucijenjen od HDZ-ove vlade, da ukoliko želi to zemljište i graditi svoje groblje u roku od 30 dana mora uplatiti u državni proračun 9,5 milijuna kuna. Možete li zamisliti kako je gradu makar on bio i 6.po veličini u 30 dana izorganizirati stvar uključujući i rebalans gradskog proračuna da pronađe 9,5 milijuna kuna i da to plati kako ne bi ostao bez mogućnosti ukopa vlastitih građana. Upravo zbog odredbe koja kaže da se unaprijed mora imovinsko-pravno osigurati vlasništvo nad 100%-tnom površinom. A mi vrlo dobro znamo da kada se odbije površina potrebna za prateće građevine poput kapela i mrtvačnica i svih ostalih infrastrukturnih elemenata toga groblja da će i kada još ukalkulirate i ono što morate imati kao prostor za interventni ukop u slučaju ne daj Bože neke prirodne ili neke druge nepogode vi ćete sljedećih 30 godina koristiti možda još 20% ukupne površine. Dakle, sve skupa kada se zbroji i oduzme u 30 godina ne treba vam više od 40% ili 50% ukupne površine. Ali morate platiti sada, morate platiti odmah. Zato bih bio sklon predložiti da kada već u sljedećem koraku budemo mijenjali ovaj zakon da uz ovu odredbu koju spominje Tatjana Šimac-Bonačić ugradimo i relaksaciju odredbe o obvezi otkupa unaprijed jer to je preduvjet za izdavanje građevinske dozvole u 100%-tnom iznosu odnosno u 100%-tnoj površini groblja dostatnog za 100 godina. U tome smislu moram reći da je grad Velika Gorica učinio velike napore da unatoč svim ovim odredbama plati Vladi i to skuplje nego što su tražile Hrvatske šume za svoje parcele na na kojima je nota bene još i drvna građa koju možete eksploatirati odnosno prodati, dakle nametnuto nam je od strane tadašnjeg vladinog Povjerenstva za raspolaganje državnom imovinom nešto i to je bio čisti politički reket. Mi smo uspješno riješili taj problem, otkupili zemljište i omogućili da se gradi novo groblje. Ali da se ne bi dogodilo drugima koji će prije ili poslije doći u situaciju da moraju graditi novo groblje, a ne samo proširivati postojeća, mi predlažemo i predložit ćemo u sljedećem koraku da novim izmjenama i dopunama zakona relaksiramo ovu odredbu. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Dok je govorio kolega Goran Beus Richembergh u 10,38 isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10minuta. A na izlaganje kolega Richembergha primamo prijavljene dvije replike. Prvo kolega Branko Vukšić. Nekoliko puta se u vrijeme rasprava spomenulo da je već trebalo zakon prije mijenjati. U nekim se zemljama zakoni ne mijenjaju 50 pa i 100 godina. Mi smo uveli praksu da svaka vlast pa čak i svaka vlada čak i ne promjena vlasti donosi svoje zakone kako joj se prohtje i kako joj paše. U vrijeme mojega djetinjstva preminuli su se čuvali u kući i po dva dana. Na dan sprovoda kolona se kretala kroz mjesto i sat i pol vremena jer trebalo je držati držati tempo da su i bakice mogle hodati za lijesom. Nastao je čak i u to vrijeme kada je bilo malo automobila prometni kaos. Ljudi su negodovali i tražili su s pravom poštovanje prema mrtvima jer su smatrali da to što se radi sa mrtvima je pravi cirkus. Zato je mrtvačnica prije tridesetak godina sagrađena u sklopu groblja. Groblje je prošireno kupljeno zemljište. Tako da to sve skupa u mom Nedelišću danas izgleda civilizirano. A vi ovom promjenom zakona vraćate vrijeme 50 godina unatrag i vraćate zapravo cirkus na ceste ali nažalost cirkus sa mrtvim ljudima. Hvala. Na ovu repliku odgovorit će kolega Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Vukšiću ja ne razumijem od čega vi pravite problem, ali razumijem zašto. Pretpostavljam da nemate osobno iskustvo rada u lokalnoj samoupravi pa vas moram podsjetiti da odredba koja se predlaže nije nikakva liberalizacija na način da može graditi pomoćne objekte kao što je mrtvačnica tko hoće i gdje hoće. Ne možete graditi jer je ta stvar definirana prostornim planom. Prostorni plan donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave na osnovu prethodne i javne rasprave u kojoj sudjeluju svi, uključujući i zainteresirane institucije i građane i jedinice mjesne samouprave i države. Prema tome, ako je netko nakanio sagraditi mrtvačnicu na drugome kraju grada vjerojatno će mu se naći već netko da mu kaže da nije zdrave glave i da se to tamo ne može i ne smije graditi. Zato postoji odredba koja definira da je to moguće samo definicijom u prostornom planu. A županijski ured sigurno neće dozvoliti da svojim prostornim planom omogućite izgradnju negdje na sasvim drugom kraju svoga naselja. Gledat će se da to bude što je bliže moguće, ali ako postojeći prostor groblja omeđuju naselje ili prometnice onda morate moći dozvoliti da se pomoćna građevina sagradi izvan te granice. Mogu li vas podsjetiti da je groblje Mirogoj imalo identičnu situaciju prije proširenja izvan granice arkada jer je postojeća i još uvijek funkcionalna mrtvačnica bila izvan granica groblja. Danas je to drugačije jer se groblje proširilo, ali nikakav cirkus od toga nije napravljen. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Čujmo i drugu repliku. Poštovani kolega Zoran Vinković. Uvaženi kolega Beus, u pravu ste kad ste rekli da će vrlo brzo ići sljedeći korak izmjena i dopuna Zakona o grobljima, obzirom da ovaj prijedlog doista ne rješava sve probleme koji su vezani za groblja, za izgradnju mrtvačnica i za sve ono što je vezano vezano za to. Upravo stoga smatramo da jedan ovakav zakon koji ne rješava, to smo čuli i od kolegice iz SDP-a koja već sada također najavljuje nove izmjene i dopune jer očigledno da zakon ne sagledava cjelokupnu problematiku koja se dešava na terenu i ne rješava bitne probleme. Trebamo ovdje otvoreno reći, ukoliko želimo legalizirati postojeće objekte koji su izgrađeni mimo zakona, koji su izgrađeni van granica ili uz neposrednu blizinu blizinu groblja, dakle neposredno uz groblje što je i sadašnji zakon omogućavao, tada kažimo otvoreno te mrtvačnice i te objekte ćemo legalizirati, ali ne možemo ovim zakonom odnosno izmjenama i dopunama zakona ponovno definirati između ostalog zahvaljujući prostornom planu koji će donijeti većina u predstavničkom tijelu uz vrlo lako suglasnost nadležnog ministarstva i doista se može desiti da se ova jedna loša praksa i dalje ponavlja. Dakle zakon treba prije svega ići u legalizaciju sadašnjeg postojećeg stanja, ali treba donijeti novi zakon koji će riješiti problem jednom zauvijek, da se doista ne desi da postoje kilometarske i kilometarske kolone kroz naselja. A nadam se evo da ćemo i s jednom drugom odlukom vrlo brzo ići u sljedeći korak, a radi se o obilježavanju komemoracije na Bleiburgu jer očigledno ova odluka nije dobra. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme je isteklo,

do sada izgrađenih objekata. Ovim će se vjerojatno omogućiti legalizacija objekata koji se nalaze s druge strane ceste izvan granice samoga groblja kojih je razmjerno malo, ali su vitalni za ljude koji tamo žive. A što se tiče onog prvog dijela vaše replike, nemojmo robovati klišeju da sve izmjene i dopune zakona mora predložiti Vlada. Pa evo ja vas kao predsjednika odbora pozivam kad je već tako, kad smo ustanovili s jedne strane da recimo Grad Dubrovnik ima problem, s druge strane mi ga nemamo u Velikoj Gorici, ali smo ga imali i želimo prevenirati drugima. S treće strane, možda udruga gradova ima još koji pametan prijedlog. S četvrte strane, možda vi također imate neko konkretno iskustvo. Hajmo mi zastupnici sjesti i napisati prijedlog izmjena i dopuna kad je već ministarstvo reklo da je svjesno njegovih manjkavosti ovoga zakona i dajmo mi to u proceduru. Pa ne mora sve dolaziti od Vlade, ima nešto valjda i među nama što je dovoljno pametno i konstruktivno i što ćemo sami prihvatiti, a Vlada će se sigurno suglasiti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Ostaje nam čuti još jednu pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Vojislav Stanimirović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana pomoćnice ministra. Čuli smo da je Zakon o grobljima na snazi od '98. godine, a Pravilnik od 2002. godine. U primjeni predmetnog zakona utvrđeno je da zbog nedostataka prostora, lokacijskih uvjeta, konfiguracije terena, odnosno prirodne pogodnosti terena, neuređenih imovinsko-pravnih odnosa i drugih razloga dolazi do nemogućnosti provedbe zakona u u pogledu građenja mrtvačnice ili drugih pratećih građevina unutar ograničenog prostora groblja kao jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave su morale donijeti u zakonskom roku prostorne planove o izgradnji objekata na grobljima tj. pratećih građevina mrtvačnica, dvorana ili krematorija. Nažalost, to mnoge jedinice nisu učinile i tamo gdje je za to bilo i prostora i novca. Neke jedinice lokalne samouprave nemaju sluha niti ih izgleda ne obavezuje ni zakon ni Pravilnik o grobljima. Navest ću primjer jedne jedinice lokalne samouprave na istoku Hrvatske koja doduše ima u svom prostornom planu to predviđeno, ali očito je na to ništa ne obvezuje. Sprovodna jedna povorka na istoku Hrvatske ona mora ići državnom cestom Vinkovci-Šid dužinom oko 2 km, potom preći carinski put Republike Hrvatske prema Republici Srbiji da bi stigla na groblje. Vrlo često se u ljetnim mjesecima stvaraju kilometarske kolone automobila koje po pravilu ne obilaze sprovodnu povorku. Nažalost, ova jedinica lokalne samouprave, iako u dobroj namjeri, je osigurana u dva navrata sa namjenskim sredstvima za izgradnju mrtvačnice kao pomoć, dva puta po 200 tisuća kuna, ista nisu utrošena namjenski nego su sredstva koja su namijenjena za mrtvačnicu utrošena za neke očito predizborne afirmativne projekte. Do danas ne postoje izgleda sankcije za one koji ne poštuju ni zakone ni pravilnike. Mislim da ovakve sankcije prema tim jedinicama lokalne samouprave trebaju da budu provođene i da se ovaj Zakon o grobljima i i Pravilnik o grobljima zaista primjenjuje tamo posebno gdje za to postoje uvjeti i prostorni i financijski. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama kolega Stanimiroviću. Time smo završili raspravu o tekstu zakona. Glasovat ćemo za otprilike sat vremena oko podneva pa molim predstavnike klubova da osiguraju nazočnost zastupnika,